Слава Україні! Шановні народні депутати, що Верховна Рада України працює в режимі пленарного засідання безперервно. Тому сьогодні відповідно до прийнятих нами постанов про організацію роботи Верховної Ради в умовах воєнного стану та про організацію роботи Верховної Ради у зв'язку з актом збройної агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. У засіданні Верховної Ради України беруть участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський та Президент Республіки Польща Анджей Дуда. Запрошуємо до зали засідань шановних президентів. Прошу привітати.

Колеги, це ми потренувалися. Ще раз. Шановні колеги, у засіданні Верховної Ради України беруть участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський та Президент Республіки Польща Анджей Дуда. Запрошуємо до зали засідань шановних президентів. Прошу привітати.

Дякую, шановні колеги. У засіданні Верховної Ради також беруть участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України. Прошу привітати. Шановні народні депутати, за доброю нашою традицією давайте розпочнемо нашу роботу з виконання Державного Гімну Україну.

Слава Україні! Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради, звучить державний гімн Республіки Польща.

шановні гості Верховної Ради України, добігає кінця третій місяць збройної агресії Російської Федерації проти України. Український народ та його героїчні воїни, демонструючи високий бойовий дух, мужність та волю до перемоги, продовжують нещадно нищити ворога та його техніку. Досить важко повірити в те, що в Україні у ХХІ сторіччі доводиться ціною найдорожчого – життям своїх громадян, потом і кров'ю, виборювати звичайне право самостійно визначати власну долю. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять наших відважних захисників і захисниць, полеглих у боях під час захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Вшануємо також пам'ять наших мирних співвітчизників, загиблих внаслідок російської військової агресії. Царство Небесне та вічна пам'ять!

Дякую. Прошу сідати. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, до слова запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський.

Дуже дякую. Шановний пане Голово, президія! Шановні народні депутати України! Шановні гості, Анджей! Анджей! Пані та панове! Гость в дом – Бог в дом. Це польське прислів'я, яким я вітаю сьогодні в Києві нашого гостя, друга і брата – Президента Польщі Анджея Дуду. (Оплески)

Ця народна мудрість про те, що кожний, кожний твій гість – Божа благодать. І це світогляд, за яким поляки з самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, війни Росії проти України, прихистили мільйони наших громадян, громадян України: наших жінок, наших дітей, літніх людей та всіх інших, у чиї двері 24 лютого постукали зовсім інші гості. Гості, яких ми ніколи не хотіли приймати і які мають інші прислів'я і інші народні мудрості. Цю свою іншість Росія доводить вже 88 днів. 88 днів безумства: їхні ракети, бомби, снаряди летять в житлові будинки, школи, лікарні, музеї, театри, в храми, навіть кладовища. Разом з тим, сама того не усвідомлюючи, 24 лютого Російська Федерація зруйнувала ще дещо, це своєрідне сховище, сховище минулих суперечностей між Україною і Польщею. Їх більше немає. в один день стало ясно, що всі ці суперечності не мають сили, коли є сила такої загрози, загрози, загрози виживанню наших народів – України, Польщі, народів Європи. Ми з Анджеєм прагнули справжнього порозуміння між нашими народами і разом розбирали це сховище. Ми планували збудувати Меморіал примирення на спільному кордоні України та Польщі. Але українські кордони перейшли ті, хто хоче інших меморіалів, і присвячених зовсім не миру. 24 лютого змінило все, змінило наші народи, змінило наші країни. Хоча це і не випадково, не знаю, чи чи досліджували це явище наші астрономи Дрогобич, Коперник, але зірки завжди складаються так, що у найважчі періоди затемнення українці і поляки єднаються. Єднаються міцно і стають пліч-о-пліч попри минулі чвари і туманності. Ми захищаємо спільний для нас всесвіт під назвою "Свобода і незалежність" у часи, коли хтось чинить варварства космічного масштабу. Такого ж масштабу сьогодні сягає розуміння, взаємодія, дружба і братерство України і Польщі. 24 лютого ми почали писати новий том нашої історії, важливо, нашої спільної історії. Єдність наших народів має тривати вічність. Її ніколи більше не має паплюжити ворожнеча. Святий Іван Павло II називав розпалювання ненависті між нами кричущим, кричущим анахронізмом, не достойним наших обох великих націй. У різних посланнях до наших народів понтифік казав: "Нове тисячоліття вимагає, щоб українці і поляки не залишилися поновленими сумними спогадами про минуле зобов'язуючись будувати краще майбутнє для всіх. І нехай вони дивляться одне на одного поглядом примирення". Стільки гіркоти і болю пережили два наші народи за останні кілька десятиліть. Нехай цей досвід служить очищенням, нехай кожен буде готовий поставити те, що об'єднує, вище, ніж те, що розділяє, шукати те, що лікує, щоб разом вони могли будувати майбутнє, засноване на взаємній повазі, братерстві, братній співпраці та справжній солідарності. Навчіться цінувати, розрізняти, вибирати. Україна і Польща обрали один шлях – цей шлях. На ньому ми навчилися розрізняти ворогів і цінувати друзів, цінувати один одного і, найважливіше, поважати. Настала пора, про яку мріяли Єжи Ґедройц і Богдан Осадчук, про яку писав Юліуш Словацький, пам'ятник якому стоїть у Києві, і Тарас Григорович Шевченко, пам'ятник якому стоїть у Варшаві. Сьогодні ми із Президентом Польщі з Анджеєм розуміємо один одного з півслова. Наші парламенти, наші уряди, загалом наші народи розуміють один одного, як ніколи. І не важливо, кирилиця чи латиниця, не важливо, як ми пишемо "воля " і "незалежність", важливо, що ці речі українці і поляки промовлять однаково. (Оплески) І однаково готові їх захищати. Україна робить це вже на самій передовій, захищає не тільки себе, але і всю Європу. Поляки це знають, цінують, поважають і допомагають Україні. Не із ввічливості, а як брати і союзники, які добре пам'ятають слова Леха Качинського про те, хто може бути наступним. І це не означає страх, це означає готовність зустріти ворога і дати йому відсіч. Саме тому, наприклад, ми однаково сприймаємо санкційну політику проти Російської Федерації. Ми знаємо, що не можна застосовувати напівміри, коли потрібно зупинити агресію. І зараз Польща є одним з лідерів не тільки у підтримці нашої держави, але і у захисті, і просуванні санкцій, які просто конче необхідні, щоб примусити Росію до миру. Абсолютна більшість поляків підтримує ембарго на енергоресурси з Росії. Це лише один прояв, але який важливий. Важливий того, що ми однаково бачимо політичний фронт у цій війні. Вірю, що лідерство Польщі допоможе на загальноєвропейському рівні затвердити те, що наші народи вже розуміють. Єдність наших народів має залишитися сталою величиною. Ні тепер, ні в майбутньому ніхто не має права порушити цю єдність – ні наші політики,

Український і польський народи поставили один одному 12 балів сьогодні і назавжди. (Оплески)

я хочу подякувати за підтримку усім полякам. Я хочу з цієї трибуни згадати усіх, щоб це почуло кожне воєводство, повіт та ґміна, чию підтримку і допомогу відчувають в кожному регіоні, в кожному місті, селі, в кожній нашій громаді. Дякую, Варшава, Краків. Дякую, Лодзь, Познань, Вроцлав. Дякую, Гданськ, Бидгощ, Торонь. Дякую, Люблін, Катовиці, Ополе, Щецин, Ґожув-Великопольський, Зелена-Гура, Жешув.

Білосток, Ольштин, Кельце. Ці міста є побратими наших міст: Києва, Львова, Одеси, Харкова, Кременчука, Кривого Рогу, Черкас, Луганська, Донецька, Сум, Ізюма, Старобільська, Маріуполя. Майже всі наші міста є побратимами польських, побратимами є і наші народи. Сестрами є наші країни. Ми рідні. І між нами, дійсно, не має бути ніяких кордонів або бар'єрів. Українські і польські народи ментально вони давно не розділяють, то ж ми дійшли згоди найближчим часом втілити це і у відповідній двосторонній угоді. Спершу – щодо спільного прикордонно-митного контролю. (Оплески) І згодом – єдиного вже умовного кордону, коли Україна буде членом Європейського Союзу. (Оплески)

впевнений, що усі необхідні рішення спочатку для статусу кандидата для України, а потім для повноправного членства неодмінно будуть ухвалені, зокрема завдяки багатолітньому захисту Польщею українських інтересів на європейському континенті. І я вдячний за вашу готовність, за твою готовність особисту, Анджей, здійснити разом з Президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою візити до європейських столиць з метою лобіювання питання членства України в Європейському Союзі, у країнах, як то кажуть, скептиках. Насправді вони не скептики, а вони майбутні оптимісти. Саме так я бачу наше спільне дуже важливе завдання на цьому напрямку. Окремо я хочу подякувати і польському Сейму за нещодавно прийнятий Закон про допомогу громадянам України. абсолютно безпрецедентне рішення, за яким наші громадяни, які вимушено переїхали тимчасово, Анджей, тимчасово до Польщі через агресію Російської Федерації, отримують майже такі самі права і можливості, як і громадяни Польщі. Легальне проживання, працевлаштування, навчання, медична опіка, соціальні гарантії. Це великий крок, великий жест великої душі, на які здатен тільки великий друг України. І цей крок не залишиться одностороннім. Я вважаю, що ближчим часом ми повинні подати до Верховної Ради України аналогічний дзеркальний законопроект. Дай боже, аби польським громадянам ніколи в житті не знадобились усі ці переваги за таких умов, за умов війни. Але ці закони мають величне, велике символічне, на мою думку, символічне значення, які показують, що українці і поляки рідні І я впевнений, що депутатський корпус, шановні народні депутати України підтримають цей законопроект швидко, і впевнений, більшістю голосів. Окрім того, перед цим виступом я підписав указ, який відзначає особливу роль польського міста Жешув. Я запровадив спеціальне почесне звання Місто-рятівник для міст-партнерів нашої держави, які сьогодні роблять неможливе – неможливе для допомоги нам, для допомоги нашим людям, для допомоги нашій армії. Від імені всього українського народу висловлюю велику вдячність місту Жешуву – першому місту рятівнику. Дуже

хочу подякувати польським діячам культури, діячам спорту, духовенству, звичайним простим людям, які підтримують нас, дають великі концерти, виходять на змагання з українською стрічкою або приїжджають з Познані в Бучу просто пекти пекти хліб. Я вірю, що незабаром українці і поляки зберуться за одним великим столом, аби розділити між собою цей хліб, розділити між собою почуття, саме найважливіше почуття, почуття миру, розділити смак перемоги, перемоги України, спільної перемоги і підняти тост за вашу і нашу свободу. Без вільної України не може бути вільної Польщі. Історики, я знаю, історики часто сперечаються, хто був першим, хто це сказав, хто був автором цієї фрази, ми, я вважаю, вирішили цей спір: це воля українського і польського народів.

Дякую. Шановний пане Президенте, ми тут переговорили, для того, щоб зняти всі якісь незрозумілості між Україною і Польщею, ми готові в парламенті переголосувати рішення українського журі на Євробаченні. Дякую. Шановні колеги, перед тим, як я запрошу вельмишановного пана Президента Республіки Польща Анджея Дуду, я хочу від імені парламенту подякувати вам і заявити, що ви є першим лідером іноземної держави, який за час повномасштабного російського воєнного вторгнення виступатиме безпосередньо у Верховній Раді України. Від імені Верховної Ради дозвольте висловити слова глибокої вдячності польському народу, вам особисто, а також уряду Республіки Польща за тверду і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України та вашу потужну допомогу. Ви відкрили свої домівки та серця для українців. Варто відзначити, що в Республіки Польща знайшли прихисток понад 3 мільйони наших громадян, і братній польський народ щиро відгукнувся на біду, яка прийшла в українські домівки, забезпечивши наших співвітчизників житлом, їжею, медичною допомогою і фінансовою підтримкою. Такі шляхетні вчинки ніколи не забуваються. Вчора в Україні відзначався День Європи і в цей святковий день ми урочисто підняли прапор Європейського Союзу перед будівлею парламенту, говорили на наші спільні цінності, історію та культуру. Набуття повноправного членства в Європейському Союзі – це омріяна мета українського народу. І ми сподіваємося, що найближчим часом Європейською радою буде ухвалено стратегічно важливе рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми високо цінуємо як парламент активні зусилля дружньої Польщі у наближені нашої країни до бажаної цілі і ми віримо, що прапор Європейського Союзу в недалекому майбутньому займе своє очільне місце і в залі засідань Верховної Ради, ми вже тут придумали йому місце. Тому дякую вам. І до слова запрошую Президента Республіки Польща Анджея Дуду. (Оплески)

Володимире, дорогі друзі! Я маю тепер говорити, коли зворушення забрало мої слова. Дякую вам від щирого серця, Володимире. Дякую. Дякую від імені Жешува, його мешканців, від імені Підкарпаття, цілого пограниччя з Україною в Польщі, мешканців цього регіону. Дякую від імені всіх всіх поляків. Дякую тобі за твої знамениті слова. Зі щирого серця тобі за це дякую. "Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття молодії українці, усміхнеться доля". "Ще Польща не загинула, Поки ми живемо. Що в нас чуже насильство взяло, Шаблею відберемо". Вітаю вас, брати!

Шановний пане Президенте, дорогий друже Володимире! Шановний пане Голово! Шановні пані і панове депутати! Шановні пані та панове, всі дорогі гості, які тут прибули! Дорогі українські друзі, я сьогодні в прекрасному гордому Києві, в столиці вільної незалежної демократичної України, яка майже 90 днів чинить героїчний опір варварській агресії. Я був тут також 23 лютого, ледве на кілька годин перед початком російського вторгнення. Я був тут, щоб підтримати Україну, а також її народ у надзвичайно важкий час, і запевнити, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті. Я був також дещо понад місяць тому з президентами прибалтійських країн Литви, Латвії, Естонії, з перевіреними друзями вашої держави, щоб розмовляти про конкретну допомогу для вас. Але під час мого візиту, того візиту до Києва в першій половині квітня, я був також в Бородянці і в Ірпені. Я власними очима, я бачив сліди злочину, я бачив безмір людського нещастя я бачив, які жахливі випробування, біль, знищені будинки, неуявиму трагедію вашого народу, я знаю, яких жахливих дій вчинили в Бучі і в інших містах варварські загарбники. За це вони повинні відповісти перед міжнародними судами. Це має статися, якщо світ має бути справедливий Але попри величезний безмір страждань, знищень, з яким кожного дня має справу український народ, російські загарбники не зломили вас, їм це не вдалося. І я в це глибоко вірю, що їм ніколи це не вдасться. І я хочу це сказати з повною силою: вільний світ має сьогодні обличчя України. Як Президент Як Президент Республіки Польща маю честь виступати перед вами, представниками українського народу, в українському парламенті в місті, де б'ється серце незалежної, демократичної України. Це величезний привілей і вирізнення, я його сприймаю як великий жест дружби щодо Польщі і поляків і дякую вам за це від щирого серця. Дякую вам, друзі.

Вельмишановні депутати, всі достойні прибулі гості, але насамперед, Володимире, шановний пане Президенте, пане Голово, історичний момент справляє, що Україна і Польща мають неймовірний політичний шанс, як два близькоспоріднені народи цієї частини Європи. Пане Президенте Володимире, ти сам говорив, що разом нас є понад 80 мільйонів і що разом ми сильніші. Ми не можемо цього шансу занапастити. Дорогі українські друзі, я хотів би, щоб ви знали, що ваші рідні, дружини, батьки, діти, онуки – ці мільйони людей, які мусили виїхати з України до Польщі, також до Польщі, втікаючи перед трагедією війни не є в нашій державі біженцями – це наші гості.

Запевняю вас, що коли ви так хоробро боретеся за незалежність своєї країни, вони польських домах безпечні і безпечно зможуть повернутися до своєї Батьківщини після того, як ви переможете російського окупанта. І я вірю глибокого, що саме так і буде. Це своєрідний парадокс, що таке велике зло, яке вчиняє в Україні загарбник, створило з іншого боку так багато добра. Я вірю, що це добро цій новій дружбі між мільйонами поляків і українців спричинять, що ми будемо добрими сусідами вже назавжди. Це великий історичний шанс і великий історичний злам.

Пане Президенте Володимире! Пане Голово Верховної Ради! Я стою перед достойною Верховною Радою я тут стою, щоб вам подякувати, я хочу підкреслити, я тут стою, щоб вам подякувати. Дотепер Дотепер це ви дякували, ви говорили, що Польща відкрила кордони для три і півмільйона українських біженців і стала домівкою для понад 2 мільйонів з них. Так, це правда. Ви кажете, що Польща дала Україні величезну кількість танків, БТРів, протиповітряних комплексів, зброї, амуніції, майже 2 мільярди доларів, що весь час ми повторюємо інше, що Україна повинна мати підтримку вільного світу. Так, це правда. допомогу і не злякалася російських московських погроз. Так, це також правда. Ви кажете, що Польща відкрила свій кордон і дала українцям такі ж самі права, які мають поляки, і прийняла до шкіл ваших дітей. І це також правда. Але це не ми є герої, то ви є цими героями. Я говорю про це з гордістю, бо Польща надала Україні підтримку, тому що ми в вас вірили і віримо. На багато місяців до спалаху війни я був переконаний, що Україна ефективно дасть відсіч Росії, що буде, як герой вірша великого Івана Франка, як "дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю". Дякую вам сьогодні за те, що ви захищаєте Європу перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму, що показуєте тиранам їхнє місце, що ви доказали, що дух вільного народу вільного народу сильніший. Дякую вам за це, від щирого серця. Ти показала, Україна, що, як каже твій гімн, козацького роду. Ви великі!

територіальної оборони, до героїчних захисників Маріуполя, також тих, які перебувають тепер у російській неволі, і до тих, які на всій лінії фронту дають запеклий опір загарбнику. Ви – герої України, але ви також герої Польщі, Європи і всього світу. Дякуємо вам за це від щирого серця. Прийміть нашу глибоку пошану, велику глибоку пошану.

Від щирого серця дякую від імені польського народу, дякую за ваш опір, за вашу посвяту, за вашу мужність, за вашу любов до свободи і любов до Батьківщини, це вона вона буде джерелом вашої перемоги. Віримо в це глибоко. Шановні пані і панове! Вороги багатократно пробували нас посварити, скерувати проти себе. Сьогодні і надалі пробують, страшать поляків українцями і українців поляками, використовують минулого болісного, з нашої історії. Але це їм не вдасться. Надто добре ми пізнали знаємо, що напруга у польсько-українських відносинах служить виключно чужим інтересам, а нам, полякам і українцям, заважають. Наші обидва народи – це віки історії, довгі віки історії. Історії прекрасної, але в багатьох моментах також дуже складної. Ми зробили взаємно багато за які ми заплатили високу ціну. Говорив про це в Україні у Львові папа Іван Павло II – великий прихильник миру і примирення українсько-польського. Нагадую його слова: "Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті всі будуть готові ставити вище це, що об'єднує, від того, що роз'єднує, щоб разом будувати майбуття, як сперте на взаємній повазі, пошані, на братерській спільноті, братерській співпраці і автентичній солідарності" – так сказав Іван Павло II у Львові.

мого останнього візиту в Ватикані нещодавно на могилу святого Івана Павла II я поклав два вінки – біло-червоний і синьо-жовтий. І я молився разом я молився разом з моєю дружиною, з нашими співробітниками, які були в той час у Базилиці Святого Петра, але також з присутніми там українцями за вільну, суверенну, незалежну Україну, яка буде жити з вільною, суверенною, незалежною Польщею, за щастя і взаємну співпрацю наших обох народів, за нас всіх, за ваші сім'ї, за мир, дружбу і забезпечення майбуття. (Оплески) Дорогі друзі, Дорогі друзі, саме за безпечне майбуття український народ героїчно бореться багато експертів, світові ЗМІ передбачали, що це буде швидка і переможна війна Росії, що Київ впаде протягом трьох днів. Але вони не могли більше помилитися: не впав ані в три дні, ані в 33 дні, ані в 53, ані у 83 дні. І не впаде! Не впаде – я не маю тут жодного сумніву.

А коли майже всі, саме будучи переконаними, що Київ впаде, евакуювали звідси свої посольства, польський посол Бартош Ціхоцький залишився в Києві, тут під час бомбардувань і під час атаки на Київ з вами. І він сьогодні зі мною. Дякую вам, пане посол. Дякую, пане амбасадоре, за те, що ви гідно представляєте тут нашу державу тут, де це найбільше потрібно. Дякую від щирого серця. Шановні пані і панове! Переможна битва за Київ, переможна битва за Харків, героїчний захист Маріуполя вже назавжди залишаться на сторінках історії, ніхто цього не вимаже. Україна показала всьому показала всьому світові, що вона є в силі протиставитися імперіальній Росії, хоча ніхто в це не вірив, а це сталося і це відбувається. Росія не реалізувала ні однієї зі своїх стратегічних цілей, понесла величезні втрати і несе їх весь час. Це великий успіх української держави, це великий успіх українських Збройних Сил, це великий успіх української влади, це ваш великий успіх, всього українського народу. Західний світ об'єднався навколо України. Велика в цьому заслуга Сполучених Штатів і лідерства з боку Президента Джо Байдена. В час справжньої загрози підтвердилося, що міцне американське лідерство і надалі потрібно

На жаль, в Європі останнім часом і з'являлися голоси, які викликають занепокоєння, з вимогами, щоб Україна поступилася перед вимогами Путіна. І я хочу сказати чітко: лише Україна має право вирішувати про своє майбуття, лише Україна має сама про себе вирішувати. міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії закінчити агресію і повністю покинути територію України, перестати топтати міжнародне право. жодних переговорів і приймання рішень за спиною України. Нічого про вас без вас абсолютно – це залізний принцип, його треба дотримуватися.

Якщо для святого спокою економічних інтересів або політичних амбіцій пожертвують Україною хоча б сантиметром

Це час і ваше майбуття покажуть, виявлять, що фундамент західного світу, такі цінності як демократія, права людини, солідарність лише чудово звучать, але у зіткненні Ми не можемо до цього допустити. Це велика відповідальність Заходу перед Україною чи велика відповідальність міжнародної спільноти перед вашим народом Після Бучі, після Бородянки, після Маріуполя не може бути повернення до бізнес as usual з Росією. Шановні пані і панове президенти, прем’єр-міністри, шановні депутати всіх парламентів світу, не може бути повернення

ми віддавна застерігали Польщу перед імперіальними зазіханнями Путіна і Росії, перед бажанням відбудувати впливи Совєтського Союзу, можливо, і царської Росії, перед узалежненням себе від російських енергоносіїв. Ми говорили, що це по суті зброя, яка може бути використана проти Європи, проти народів Європи. Ми говорили,

повірте мені. Про загрозу з боку Росії говорив багатократно святої пам'яті Президент Лех Качинський – мій професор, мій вчитель, мій Президент і великий друг України. Я бачив зблизька, як він боровся за те, щоб прийняти Україну, Грузію до НАТО. Саме пройшло, минає 14 років від саміту у Бухаресті, на якому могли бути прийняті ці історичні які б дали Україні план вступу, план до членства в НАТО. Якби тоді послухали Президента Леха Качинського, ймовірно, не було б агресії у 2014 році і не було б нинішньої не було б величезних знищень і людських страждань. Історія пішла б по-іншому. Це повинен бути великий докір сумління для деяких європейських лідерів, тому так важливо, щоб сьогодні не повторювали цих самих фатальних Ніколи не можна до цього допустити. Шановні пані та панове, дорогі друзі, Польща підтримувала і буде підтримувати Україну. Я особисто не спочину, поки Україна не стане членом Європейського Союзу у повній мірі цього слова.

Це моя велика мрія як Президента Польщі і як людини, щоб ми могли разом будувати спільне майбуття. Це дуже важливе не лише для нас, але для наступних поколінь, для наших дітей, онуків. Тому яка буде наступними віками наша частина Європи, як будуть могти тут жити люди, я думаю, що вони будуть тут вільними, щасливими і будуть будувати своє майбуття і будуть розвивати своє майбуття, і я вірю в це глибоко. Я хочу нагадати, що це Польща як перша держава визнала незалежність України у 1991 році. У 1992 році ми підписали, перші наші президенти незалежних тоді повністю держав, підписали договір про добросусідство, взаємосусідство. Але Але сьогодні думаю, що можна сміло сказати, що історичний момент давно формує наші відносини, це факти, про які я говорив і яким ніхто не може заперечити. Сьогодні настав час, на мою глибоку думку, на новий польсько-український на трактат, який врахує все те, що ми разом побудували у наших відносинах хоча б в останні місяці. Нинішня війна показала також, яка не найкраща мережа доріг, залізниці, інфраструктури між нашими держава. Час надолужити це запізнення. Польсько-український кордон має об'єднувати, а не розділяти. Це повинна бути наша велика мета нині. Нехай одним з постійних знаків наших відносин буде швидкісне залізничне сполучення Києва і Варшави. Побудуємо його разом. І я вірю, що ми це зробимо найближчими роками. як перед моментом я запевняв ми як Польща будемо підтримувати активно Україну в дорозі до членства в Європейському Союзі, а тепер до статусу кандидата з усіх сил, але також до повного членства в ЄС. Тому Тому що місце вільної і демократичної України є в об'єднаній Європі. Я це добре знаю, але і ви це добре знаєте. І я переконаний, що таке рішення буде вашого суспільства, вашого народу в майбутньому, що таке рішення український народ прийме, що так висловиться, коли настане час. Я вірю в те, що ми спільно намагатимемося якнайшвидше цей час приблизити. Особисто мені дуже залежить також на тому, щоб Україна приєдналася до ініціативи Тримор'я, яка об'єднує держави нашого регіону членів Європейського Союзу. Ця ініціатива з Україною буде набагато сильнішою. Ми хочемо підтримувати вашу енергетичну незалежність, а також взяти активну участь у відбудові вашої батьківщини від знищень війни. Потрібні спеціальні фонди на відбудову. Я буду про це говорити і вже в найближчих днях зі світовими лідерами під час саміту в Давосі. Але пам'ятаємо, що Україна мусить бути відбудована насамперед за кошти агресора. Такі вимоги історичної справедливості. За кошти Російської Федерації, яка наїхала на Україну, яка нищить в Україні будинки, яка нищить українську промисловість, яка краде українське збіжжя, яка вбиває в Україні людей, Україна повинна бути відбудована з воєнних репарацій. На цю мету в першу чергу треба призначити заморожені в західних банках російські валютні резерви, а вони величезні, Це Росія зруйнувала Україну і це Росія має за це заплатити. Я тут немає жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є те, хто агресор, і чию землю нищать. Дорогі друзі, під час наших розмов з Володимиром, ми часто згадували польсько-українське Євро-2012. Може хтось здивується, що я говорю про це нині Але згадайте там ті радісні дні, згадайте там ту величезну акцію, ці величезні інвестиції, які ми тоді реалізували, цю радість, яку влило в наші суспільства те, що нам вдалося, що ми разом реалізували великий проект. Я глибоко вірю, дорогі, що ще не один такий проект перед нами, що ми будемо ще реалізовувати величезні європейські і світові проекти, Україна виграє війну, подолає труднощі і буде відбудована ще кращою, ніж до російської агресії. Я в цьому переконаний! Хай живе вільна, суверенна, незалежна Україна! Хай живе Польща!

(Вислів польською мовою) Шановні народні депутати, дозвольте від мені парламенту подякувати Президенту України і Президенту Польщі за їхню участь у засіданні Верховної Ради України.

Шановні колеги, займаємо місця. Подякуємо ще раз пану Анджею.

Шановні колеги, відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статей 59, 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді України дев'ятого скликання депутатської групи "Відновлення України", скорочена назва: група "Відновлення України", до складу якої ввійшли 17 народних депутатів. Співголовами депутатської групи "Відновлення України" обрано народних депутатів України Абрамовича Ігоря Олександровича та Єфімова Максима Вікторовича. Вітаємо. Дякуємо. Переходимо до роботи. Під час Погоджувальної ради ми домовились про те, що сьогодні будуть виступи від депутатських фракцій та груп, час до 3 хвилин. Прохання записатися на виступ з трибуни. Дякую.

Шановні колеги, вітаю і дякую нашим Збройним Силам України, що ми вкотре маємо змогу зібратися в цьому залі і прийняти необхідні законопроекти. Так, справді, сьогодні найважливіше – це продовження воєнного стану, і ми цим будемо займатися, це питання, які стосуються нашої економіки. Але є речі, на які, на жаль, поки що у Верховної Ради не знайшлося часу. Про що йдеться? Якщо наші Збройні Сили все роблять для того, щоб знищити зовнішнього ворога, то ми з вами для їх допомоги, для допомоги нашим Збройним Силам маємо зробити все, щоб боротися з ворогами внутрішніми. В першу чергу це колаборанти і представники рашистського впливу як в політикумі, так і в інших сферах. Що ми з вами маємо на даний момент? ми з вами заборонили російські партії, проросійські партії. Але у нас уже був період, коли була заборона на діяльність російських агентів Комуністичної партії України, яка лише щойно остаточно ліквідована, чи Партії регіонів. Наше завдання – знайти механізми, щоб члени і керівники цих партій більше ніколи не мали можливості бути в органах влади. Так, ми з вами прийняли закони, які дозволяють стягувати в бюджет гроші рашистів і колаборантів. Я дуже сподіваюся, що цей закон таки буде підписаний Президентом, бо всі його пропозиції ми з вами врахували. Тепер питання якомога швидше втілювати цей закон. Але лишився дуже важливий третій компонент, який, на жаль, поки що зовсім нами з вами не закритий. Це російські впливи у церковній та культурній сфері. На жаль, московська церква досі юридично діє в Україні. Так, вона не відповідно до закону переназвалася і зараз нібито позиціонує себе як українська церква. Але московські попи і далі зраджують позицію українських бійців. Московські попи і далі намагаються переглядати наші культурні здобутки і навіть називають Томос тим, що призвело до війни. Хоча до війни призвело саме діяльність російських агентів, зокрема Московського патріархату. Досі нами з вами не прийняті санкції, заклики проводити санкції стосовно…

Капеллаччі. Привітаємо наших італійських колег, подякуємо їм. Делегація знаходиться у гостьовій залі зали засідань Верховної Ради. Вітаємо вас у Верховній Раді. Щиро дякуємо, grazie за підтримку українського народу в Італійській Республіці. Дякуємо.

Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги! Сьогодні, на сьогоднішній день у порядку денному 23 проекти законів та проекти постанов. Наша депутатська група "Платформа за життя та мир" буде, безумовно, підтримувати ці проекти законів і ці законодавчі ініціативи як такі, які на сьогоднішній день здатні десь частково підтримати економіку і соціальну сферу. Але, безумовно, ми хотіли б акцентувати увагу і актуалізувати ті програмні адаптивні моделі з макроекономічного і монетарного характеру і тієї політики, які на сьогоднішній день спроможні і матимуть максимальний інтегральний інтегральний соціально-економічний ефект. Перше, насамперед, це реструктуризація державного боргу і боргова політика країни. Це надзвичайно важливе питання, хоча б зважаючи на той факт, що на кінець березня цього року державний, гарантований державою борг України становив майже 97 мільярдів доларів. А в бюджеті на цей рік згідно додатків 2 і 3 передбачено, що 576 мільярдів гривень, це 32 відсотки усіх видатків ми будемо віддавати на погашення обслуговування державного боргу. Я переконаний, що на цей рік уряд має прийняти всі відповідні кроки для того, Друге. Це, безумовно, секвестр державного бюджету. Це надзвичайно важливе питання, хоча б зважаючи на той факт, що 456 мільярдів мільярдів гривень – це граничний обсяг дефіциту державного бюджету у цьому році. Якщо брати співвідношення до видатків бюджету, це 25 відсотків. І тому на сьогоднішній день надзвичайно важливим є насамперед пріоритезація видаткової частини державного бюджету, саме спрямованої на подолання негативних наслідків в зруйнованих регіонах і багатьох інших речей. Третє. Це стримування і сповільнення інфляційно-девальваційної спіралі. Тому що ми бачимо з вами негативні наслідки в результаті девальвації національної грошової одиниці, де здорожчання вартості і собівартості виробленої продукції йде. Йде від'ємне сальдо торговельного балансу, як наслідок маємо зростання вартості національної грошової одиниці, точніше її здешевлення, і зростання цін індексу цін на товари і послуги. Для цього уряду насамперед необхідно утримувати і впроваджувати державне регулювання цін на товари першої необхідності. Також коротко хотів би звернути увагу, що надзвичайно важливим питанням, це четверте, є списання заборгованості за житлово-комунальні послуги для найбільш незахищених громадян України, саме тих, хто постраждали, чиї оселі постраждали на сьогоднішній день, ця заборгованість має бути списана. І п'яте, і найголовніше. Це підтримка мікро, малого і середнього бізнесу. Це буде мати кумулятивний максимальний ефект для національної економіки, тому що працюючі підприємства – це сплата податків і зборів, це внутрішній споживчий ринок, робочі місця і так далі. Тому ми будемо Дякуємо, Олександре Сергійовичу. Будь ласка, "Європейська солідарність", Петро Олексійович Порошенко. Шановні колеги, перш за все ми дякуємо нашим воїнам від імені українського народу і від імені народів світу, що переконливо засвідчив виступ Президента Польщі. Вони героїчно захищають наш народ, нашу країну, Європу і світ. Хотів би наголосити, що питання національної безпеки набагато багатогранніше. І хотів би зупинитися зараз на розблокуванні української економіки, українських портів, відновлення постачання на світові ринки українського зерна, експорту і харчових продуктів, бо це одне з головних надходжень валюти до українського бюджету, означає фінансування армії і це є одним із головних джерел харчової продукції для світу. Експорт більше 22 мільйонів тонн українського зерна принесе мільярди доларів валютних надходжень. І Путін наскільки збожеволів у війні проти України, яку він точно не зможе виграти, що загрожує світу ядерною війною, хімічною, бактеріологічною, а зараз хоче поставити на коліна світ перед загрозою голоду. Москва має величезний досвід в організації голодоморів. Але, якщо досі це робилося в Україні, сьогодні це хоче бути розповсюджено на весь світ, і п'ята частина населення світу опинилася перед загрозою голоду, а це є Африка, Азія, Латинська Америка. Для цього Росія робить таке, що оголосила острів Зміїний частиною свого суверенітету, а Чорне море внутрішніми водами Росії, на що ми хочемо звернути увагу Туреччини, Болгарії, Румунії і інших країн НАТО. Маємо негайно скликати спецсесію Генасамблеї ООН для обговорення світової продовольчої кризи. Це є прямий наслідок російської агресії. Чотири варіанти, які мають бути об'єднані. Варіант перший. Пропозиція ООН про зустрічне блокування Росії, торговельного флоту, якщо не буде розблокована Україна. Другий. Безпека торгівельного флоту має бути гарантована конвоями НАТО з ударами у відповідь. Третій. Постачання протиповітряної, протикорабельної зброї для українських Збройних Сил, що вона сама розблокує. І четверте. Сухі порти на західному кордоні. Це сценарій, де Україна, НАТО і Європа мають перемогти. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава, Петро Олексійович! Будь ласка, Тарас Іванович Батенко, депутатська група партія "За майбутнє". і знати коли завершиться, цієї війни, якої світ і Європа не бачили і не пам'ятають з 1945 року за кількістю зруйнованих об'єктів, жертв, звірств агресора. Ви знаєте, немає різниці між тоталітарними устроями, чи цей тоталітаризм має серп і молот, чи цей тоталітаризм має свастику, чи він має літеру Z – це все тоталітаризм, який дорівнює нацизму. І європейська спільнота, і цивілізований світ так само, як і у випадку із нацистською Німеччиною, має зробити все, щоби викорінити цей тоталітаризм з лиця землі, тому що він суперечить цивілізаційному вибору, моралі, культурі, духовності і прогресу людському. Хочу сказати, що ми не знаємо, на скільки затягнеться ця війна, але вже сьогодні повинні займатися прогнозом розвитку української державності з точки зору її виживання, з точки зору економіки, енергетики, з точки зору соціального статусу нашого суспільства. Сьогодні історичний день – виступ в українському парламенті Президента Польщі Анджея Дуди. Я вважаю, що це виступ, який увійде в історію. Ви знаєте, без незалежної України не може бути незалежної Польщі. Ніхто нічого сильніше не сказав в плані українсько-польських взаємостосунків, як свого часу ці слова пролунали з вуст великого філософа Польщі Єжи Ґедройця. І я вважаю, що сьогоднішній візит Президента Дуди тільки підтверджує це. Без підтримки Польщі наша війна була би в рази для нас важчою. Поляки стали для нас братами і сестрами, це сьогодні було підкреслено. Для нас це священна війна, і вона буде тривати стільки, скільки треба буде для перемоги добра над мороком і над злом. Тому ми дякуємо сьогодні полякам. Ми дякуємо сьогодні за цей візит перший Президента країни в умовах війни в український парламент.

Шановні колеги, продовжуємо засідання. Будь ласка, "Слуга народу", Мезенцева Марія, 3 хвилини.

Прошу трошки вашої уваги. Тому що саме 9 скликання парламенту увійде в історію не тільки України, але і всього субконтиненту Європи. Друзі, ми з вами сьогодні працюємо як команда Україна на спільний результат. 24 червня, як сказав Президент Зеленський, ми дуже очікуємо, що 27 країн-членів зберуться в Брюсселі в європейський Раді для того, щоб надати статус кандидата державі Україна, яка історично, фінішно, технічно, політично абсолютно відповідає всім критеріям. І відповідно до статті 49 Угоди про ЄС було подано два опитувальника за історично короткий час, які були акцептовані урядом ЄС, тобто Єврокомісією, і ми чекаємо буквально через 10 днів позитивний результат, на який будуть орієнтуватися ті країни, які згадав Президент Дуда, як ті, які нас розуміють менше через географічну віддаленість, історично до нас не такі близькі як держава Польща, наприклад, яка вступала теж в дуже нелегкі часи. Друзі, сьогодні Україна стає в центрі енергетичної кризи, енергетичного питання, а точніше, його вирішення. Жодна держава Європейського Союзу не під'єднувалася до енергосистеми ЄС в момент повномасштабної збройної агресії проти неї. Це зробила Україна на 4 день війни Росії проти нас. Через 48 годин … (Не чути) ми вже експортуємо електроенергію до ЄС, не імпортуючи нічого з Росії, і Білорусі. Друзі, ми стаємо в центрі також і безпеки, яка стосується і аграрної сфери, продуктової безпеки. На чому базувався проект ЄС в 1952 році? Відконтролювати вугілля і сталь, щоб не було більше війн в Європі і нагодувати всю голодуючу Європу. Ми були завжди житницею, нею і залишимося. Нам допомагають наші партнери для того, щоб цей хліб, це зерно не кралося, а доставлялося до тих, хто його купує гідно, відповідально. Це наші європейські партнери. Друзі, ми з вами стали історичними юридичними працівниками стосовно трибуналу. Міжнародний суд ІСС розглядає військові злочини. А хто ж розгляне злочин збройної агресії, вступ Росії на суверенну територію України по всіх напрямках? Я дякую всім фракціям, делегатам Парламентської асамблеї Ради Європи, які місяць тому поклали початок міжнародному трибуналу, які цього четверга проголосував Європейський парламент, які опрацьовує президентський офіс разом з усією командою і підтримує Президент Зеленський… (Не чути) Дякую, слово надається Олегу Івановичу Кулінічу, група "Довіра", після цього – Сергій Владиславович Соболєв. І переходимо до розгляду питань. Прошу народних депутатів запросити до залу. Буквально вчора ми могли урочисто святкувати День Європи в Україні. Але всі наші святкування в державі зупинили свій відлік в зимовий ранок 24 лютого. З того дня світ поділився навпіл: на тих, хто активно підтримує Україну, і тих, хто намагається зберегти умовний нейтралітет або навіть статус формальної дружби з країною-агресором. Штатів Америки ленд-лізу стало історичною подією. Передбачається виділення Україні 40 мільярдів доларів фінансової допомоги. Очікуємо черговий транш від Європейського Союзу в сумі 500 мільйонів євро. Допомога також надходить від Великої Британії, Канади, Польщі, Чехії, країн Балтії та інших держав. Наші громадяни знайшли притулок у всіх куточках світу, за що ми, безумовно, вдячні міжнародним партнерам. Ми чекаємо на системи протиповітряної оборони Patriot, щоб закрити небо. Бо якщо наші військові не дали взяти Київ, Харків, відсунули ворога на півночі, ведуть активні бойові дії на півдні і сході, то від ракетних ударів нашу країну можуть захистити лише системи протиповітряної оборони. Десятки іноземних політиків та дипломатів відвідали міста, які стали героями у цій війні, зокрема Ірпінь та Бучу. Порядки денні всіх заходів світу розпочинаються з подій в Україні. Шпальти газет постійно публікують інформацію про нашу країну. Сьогодні всі зрозуміли, що Україна – самостійний суб'єкт міжнародної політики, сильна європейська держава. В першу чергу сильна духом, Збройними Силами, 700 тисяч наших військових продовжують відстоювати свободу всього світу. А Україна залишається форпостом для всієї Європи. Блокада українських портів та мінування морських шляхів роблять неможливим експорт нашої сільськогосподарської продукції. Україна через блокування портів окупантом не може вивезти близько 100 мільйонів тонн зерна. Це при тому, що Росія викрала близько 400 тисяч тон зерна з нашої держави. У звіті ООН відзначається, що вторгнення Росії в Україну ставить під загрозу міжнародну продовольчу безпеку. Термінової допомоги зараз потребує близько 400 мільйонів людей, а ціни на продукти катастрофічно виросли. В ХХІ столітті, в часи розвинутих технологій і високого статусу культурних та дипломатичних місій, не мало бути місця ні війні, ні голоду. І якщо першу проблему на своїх територіях зупиняє наша держава, зупиняє Україна, то другу має не допустити кожна країна світу. І для цього треба посилити тиск на агресора, щоб зупинити війну і голод. Дякую. Дякую. Будь ласка, від "Батьківщини" Михайло Михайлович Цимбалюк. І після цього, шановні колеги, переходимо до прийняття рішень. Прошу запросити народних депутатів до залу. 14:23:06 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановна президія, шановні народні депутати! Нині для України, для світу воістину історичний день, бо виступ Президента Зеленського і Дуди в українському парламенті як Президента Польщі говорить про те, що рівень міждержавних стосунків є на високому рівні. В українського і польського народу не тільки спільна історія, це спільні переживання і спільні майбутні проекти. Ми пам'ятаємо мюнхенську зраду, яка була болючою для польського народу. Ми пам'ятаємо смоленську трагедію, як українці співпереживали з поляками. Але ми нині вдячні за те, що польський народ як справжній сусід і як хороший родич проявив після 24 лютого, як він вміє співчувати, як він вміє допомагати. Ми пам'ятаємо ті непрості дні і ночі, коли десятки тисяч українців транспортом, пішком йшли до польського кордону, очікували на підтримку і допомогу. І вони її отримали. І честь, і хвала простим полякам, польській владі за те, що вони так підтримали і підтримують українців. Сьогодні мільйони продовжують перебувати в Польщі українських жінок, дітей, які там отримують підтримку, а також і працю. Наші військові отримують там фахову медичну допомогу. І за це теж честь і хвала польському народу і владі. Ми також повинні говорити про те, що сьогодні Президент Зеленський і Президент Польщі Дуда оголосили дуже приємну новину про спільний контроль на кордоні з прикордонною службою України, митною службою і пограничною службою стражі стражі Польщі. Це приклад того, як наші правоохоронці будуть охороняти кордон під час майбутнього, коли Україна буде повноправним повноправним членом Європейської Унії, Європейської спільноти. Команда "Батьківщини" сьогодні на фракції ухвалила рішення звернутися до Київської міської ради щодо визначення назви однієї із вулиць в честь столиці Польщі. Вулиця Варшавська має бути в столиці України. Слава Україні! І слава Польщі! Героям слава! Шановні колеги, ми завершили обговорення. Час для виступів вичерпано. Шановні колеги, зазначаю, що голосування проводиться народними депутатами поіменно з використанням сенсорної кнопки. Тому давайте проведемо сигнальне голосування, як ми це завжди робимо, для того, щоб спрогнозувати результати голосування сьогоднішнього дня. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, приготуватись до сигнального голосування. Шановні колеги, готові? Я нагадую, що треба натиснути зелену кнопку "За" та утримувати разом з сенсорною до появи результатів на табло. Шановні колеги, я ставлю пропозицію провести сигнальне голосування. Прошу народних депутатів голосувати. За-286 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перелік питань, який був попередньо узгоджений і Погоджувальною радою вам надано, переходимо до розгляду цих питань. І так, перше питання. Відповідно… Шановні народні депутати, у нас першим іде 7389. Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить затвердження Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні". Згідно пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент України від 17 травня вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону (реєстраційний номер 7389) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Відповідні матеріали вам було надано в електронному вигляді. Відповідно до статті 189 Регламенту Верховної Ради України питання розглядається Верховною Радою без голосування щодо включення його до порядку денного за процедурою перше читання та прийняття закону в цілому. Відповідно до частини другої статті 113 Регламенту Верховної Ради ставлю на голосування пропозицію про обговорення проекту за скороченою процедурою. Шановні колеги, голосуємо скорочену процедуру розгляду цього питання. Прошу голосувати.

За-272 Рішення прийнято. Шановні колеги, на засіданні Погоджувальної ради ми говорили, що з обговоренням, але давайте зробимо так: коротка доповідь Олексія Мячеславовича і потім тільки ті фракції, які хочуть висловитися. Колеги, я – за, але в нас є фракції, які категорично заявили, що вони хочуть. Вгадайте. Олексій Мячеславович, будь ласка, ваші 2 хвилини. Слово для доповіді надається Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Мячеславовичу Данілову. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, пане Голово! Агресія Російської Федерації, яка триває крайні 30 років в нашій країні, зараз активна фаза з 24 лютого. Ви вже тричі приймали рішення, по місяцю ми вводили, продовжували військовий стан. На превеликий жаль, кінця і краю цим речам ми з вами поки що не бачимо. Більш того, загострення на фронті на сьогоднішній день на території Донецької, Луганської областей, на території Херсонській області, наша розвідка, яка доповідає кожного дня, очікує, що в найближчі часи, в найближчі дні, в найближчі тижні і місяці нам не буде солодко. Я не відношуся до тих, які казали, що в квітні все закінчиться. потужний. Ворог зухвало робить свою справу. На превеликий жаль, завдяки і тим, хто знаходиться на території нашої країни, через свою агентуру, якій тут дуже і дуже, на превеликий жаль, багато, і тому вважати, що за місяць ми впораємося з цією навалою, - самих себе вводити в оману. Рада нацбезпеки і оборони України за пропозицією наших військових прийняла рішення продовжити, запропонувати на 90 днів продовжити цей військовий стан. Рішення було прийнято одноголосно. Відповідний указ Президента підписаний. Я вас дуже прошу підтримати таке рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Мячеславович. Шановні колеги, ми домовлялися, одна фракція тільки має бажання виступити. Фракція "ЄС", хто буде, скажіть, будь ласка?

Шановний український народе, безумовно, кожного разу голосування за продовження воєнного стану, за продовження мобілізації – це важкі рішення, за якими стоять долі конкретних людей. Ми чудово усвідомлюємо, наскільки підступний і сильний український ворог і як має об'єднатися українська держава для того, щоб дати йому відсіч. І дуже добре, що сьогодні влада говорить про те, що шапкозакидательские настрої, вони не відповідають питанням часу, тому що Збройні Сили України, які героїчно сьогодні тримають всю оборону, мають отримати нашу посилену підтримку, фінансування і, безумовно, спільну роботу на дипломатичному фронті для того, щоб мати більше зброї, більше зброї і більше зброї. Безумовно, ми дякуємо нашим партнерам, які сьогодні передають Україні не тільки вже зброю старого зразка, а за натівськими лекалами. І, очевидно, що так само від влади ми хочемо чути дуже чіткий меседж, що Україна рухається не тільки до ЄС, а й до НАТО. Тому що тільки НАТО є насправді гарантом безпековим назовні, а гарантом суверенітету і територіальної цілісності України є виключно Збройні Сили України. І, от ви знаєте, 150 героїв України вже отримали протягом цих 3 місяців звання Героя України. Більше сімсот з половиною тисяч військових отримали нагороди за свій героїзм. Але чому ми не знаємо їх імен? Чому насправді у марафоні єдності у нас матюкальники регіональні з усіх регіонів включаються, але нам не розповідають про цих героїв? Тому наша фракція вимагає, щоб у марафоні національної єдності були Герої України, Герої з "Азова". І я прошу аплодисментами зараз згадати Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Дениса Прокопенка і всю їх команду, про яких ми маємо говорити щодня як про нову…

Шановні колеги, обговорення питання завершено, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статей 189, 190 Регламенту Верховної Ради України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону України (реєстраційний номер 7389) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Шановні колеги, прошу голосувати.

За-320 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний у нас законопроект, відповідно до пункту 31... Це законопроект номер 7390. Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить затвердження Указу Президента "Про загальну мобілізацію". Згідно із пунктом 31 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Президент України 18 травня вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України (реєстраційний номер 7390) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Відповідні матеріали вам було надано. Відповідно до статті 189 Регламенту Верховної Ради України питання розглядається Верховною Радою без голосування щодо включення його до порядку денного за процедурою першого читання та прийняття закону в цілому. Відповідно до частини другої статті 113 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про обговорення проекту за скороченою процедурою. Прошу підтримати, шановні колеги. За-286 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропонується такий самий формат, якщо ніхто не проти, тому що фракції є, які все-таки наполягають. Дивіться, я – за, але є фракція, яка не хоче так йти. Ірина Володимирівна, почекайте. Ірина Володимирівна, ви, а не Данілов. Спочатку я надаю Олексію Мячеславовичу, а потім ви виступите. Будь ласка. Слово надається Секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Мячеславовичу Данілову. Будь ласка, Олексію Мячеславовичу. З метою забезпечення невідкладного реагування на нацбезпеки, які на сьогоднішній день є збоку Російської Федерації. Шановні колеги, є пропозиція… Шановні колеги, є пропозиція от підтримати Указ Президента № 65 "Про загальну мобілізацію", який був свого часу проголосований на 90 днів. У нас цей термін закінчується 24 травня і прийняти на 90 діб, продовжити загальну мобілізацію, шановні друзі. Є пропозиція, щоб Верховна Рада підтримала такий законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексію Мячеславовичу. Шановні колеги, ви все-таки наполягаєте на виступі своєму. Давайте, якщо решта фракцій немає виступів. Ірина Володимирівна, будь ласка, після цього переходимо до голосування. 14:38:11 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні колеги, хочу нагадати вам дуже важливу річ, що Збройні Сили України, і ми щиро дякуємо Головному гаранту незалежності України, сьогодні боронять не тільки українські території, Україну цивілізовану з вільними медіа і сильним парламентом, і саме наша з вами задача захищати парламентаризм. Наша фракція щиро дякує кожній людині – чоловіку і жінці, які взяли зброю і захищають зі зброєю в руках Україну. Ми вклоняємося всім, хто віддав найдорожче – життя. Ми ще раз хочемо нагадати, що цей парламент тримає на своїх плечах 150 героїв України, які отримали цю нагороду, 7 тисяч 500 нагороджених іншими сьогодні сьогодні медалями, орденами за те, що вони воюють, і ви знаєте прізвищ цих людей немає в "єдиному марафоні". Немає, до речі, в слоті телеканалу "Рада" і в наших колег, які так само сьогодні взяли до рук зброю і воюють за Україну. І наша фракція хоче подякувати представнику "Слуги народу" Єгору Чернєву, представникам "Голосу" – Андрію Шараськіну, Роману Костенку, Лозинському. Представникам "Європейської солідарності", які сьогодні так само взяли до рук зброю, - Андрію Парубію, Яні Зінкевич, Михайлу Забродському, Михайлу Бондарю, Володі В'ятровичу, якщо я кого не назвала, вибачте. Але ці наші колеги, які також записалися до лав тероборони і так само сьогодні захищають країну. І я вважаю, що ми з вами повинні більше говорити про тих, хто поряд з нашими військовими, з нашою теробороною стоїть і захищає країну. Дуже вам дякую. Я думаю, буде дуже правильно, якщо в єдиному телемарафоні ми будемо більше сьогодні говорити про героїв. Не про тих, хто в тилу матюками розмовляє сьогодні з країною, а тих, хто зі зброєю в руках захищає країну. Слава Україні і слава Збройним Силам України! Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до 31 частини першої статті 85 Конституції України, статей 189, 190 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону України (реєстраційний номер 7390) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Прошу народних депутатів голосувати.

За-315 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Дякую, колеги. Дякую, Олексій Мячеславович, вам за участь в роботі. Шановні колеги, далі ми переговорили з лідерами фракцій, є пропозиція зараз швидко проголосувати ті закони, які ми визначили без обговорення. Одразу голосуємо, називаємо і йдемо, добре? Ми ви значили без обговорення 7214, це повторний розгляд з пропозиціями Президента. Далі законопроект… далі звіт тимчасової слідчої комісії. Далі проект про внесення змін до статті 30 прим. Закону про охорону дитинства. Далі 7395, "Прикінцеві і перехідні положення" про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляцію у сфері земельних відносин. 7361, це про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства забезпечення якості вищої освіти". 7293, про професійну (професійно-технічну) освіту, зміни. 7313, це "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів виробництва Росії, Білорусі. І все, а далі підемо по тому порядку, який в нас є. Добре? Тоді я починаю, шановні колеги, починаємо розгляд 7214, це пропозиції Президента України. Шановні колеги, до вашого розгляду пропонуються пропозиції Президента України "Про заборону заборону пропаганди російської нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну" (реєстраційний номер 7214). Відповідні пропозиції Президента вам були надані в електронному вигляді, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті Верховної Ради. Ми домовилися розглянути це питання без обговорення. Переходимо до голосування пропозицій, запропонованих Президентом України. Президентом внесено три пропозиції. Як ми і говорили, спочатку три пропозиції, потім закон в цілому. Ставлю на голосування пропозицію Президента під номером 1. Прошу народних депутатів голосувати. За-309 Пропозиція прийнята. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 2. Прошу народних депутатів голосувати.

За-311 Рішення прийнято. Ставиться на голосування пропозиція Президента під номером 3. Прошу народних депутатів голосувати. За-312 Рішення прийнято. Пропозиція прийнята. Отже, шановні народні депутати, всі пропозиції Президента прийнято, переходимо до голосування закону в цілому. Відповідно до статті 135 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закону "Про заборону пропаганди російської нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну" (реєстраційний номер 7214). Прошу народних депутатів голосувати. За-313 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Це у нас пропозиції Президента були. Дякую. Наступними у нас звіт звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг (проект Постанови № 7073). Шановні колеги, ми одразу голосуємо. Я ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 7073) про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг. Прошу народних депутатів голосувати.

За-310 Рішення прийнято. Звіт тимчасової слідчої комісії береться до відома. Повноваження звіт тимчасової слідчої комісії припиняються згідно вимог частини сьомої статті 3 Закону України "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України". Дякую, колеги. Наступне у нас без обговорення 7200. Це проект Закону про внесення змін до статті 30-1 Закону України "Про охорону дитинства" щодо представництва деяких дітей під час ведення ведення в Україні воєнного стану. Це друге читання. Шановні колеги, ми домовлялися, що ми його без обговорення, без поправок. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 30-1 Закону України "Про охорону дитинства" щодо представництва деяких дітей під час введення в Україні воєнного стану. Законопроект № 7200. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-307 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Так, ще один законопроект 7395. 7395, секундочку.

Шановні колеги, зараз поки підготують, нам треба прийняти рішення, перше: включити до порядку денного сесії цей законопроект. Шановні колеги, прошу проголосувати за включення до порядку денного сесії законопроект 7395. Прошу народних депутатів голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, було рішення за основу і в цілому. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до пункту 1 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (реєстраційний номер проекту 7395). Прошу народних депутатів голосувати.

За-301 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому, вітаю. Наступний у нас проект Закону 7361, це проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти". Нам спочатку потрібно включити це питання до порядку денного сесії. Шановні колеги, прошу голосувати, 7361, включення до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За-304 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми теж домовлялись за основу і в цілому. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти" (7361). Прошу народних депутатів голосувати. За-304 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7293, 7293, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки". Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.

За-302 Рішення прийнято. Шановні колеги, в нас була пропозиція прийняти за основу його. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" щодо окремих аспектів підготовки кваліфікованих робітників в умовах воєнного стану та відновлення економіки (реєстраційний номер законопроекту 7293). Прошу народних депутатів голосувати. За-301 Рішення прийнято. Закон прийнятий за основу. Шановні колеги, є пропозиція скоротити на половину строки подачі пропозицій (поправок) та підготовки до другого читання (реєстраційний номер законопроекту 7293). Прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект 7313, без обговорення. Це проект Закону про внесення... Висновок комітету, да? Зараз, секундочку. Шановні колеги, це друге читання, так? Це ж друге читання. Яке, колеги? Під фонограму, під стенограму. Да, будь ласка. Будь ласка, ще раз, 7313, Михайло Борисович під стенограму і далі голосуємо. Шановний Руслан Олексійович, якщо дозволите, я тільки кінець під стенограму оголошу, щоб не займати час. На своєму засіданні 22 травня комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти запропоновану комітетом остаточну редакцію проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь (реєстраційний номер 7313) у другому читанні і в цілому як закон з техніко-юридичними правками. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, можна я поставлю на голосування? Шановні колеги... Секундочку. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками, враховуючи рішення комітету, яке було оголошене, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь (реєстраційний номер проекту 7313). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-299 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, дивіться, є якась інформація, я розумію, так, що... Хто озвучить?

Шановні колеги, а ми можемо 7337, враховуючи такі обставини, проголосувати без обговорення? Це ж про пенсіонерів, да? Шановні колеги, я ставлю тоді пропозицію, перше, включити до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо вдосконалення порядку виплати пенсій (реєстраційний номер 7337). Прошу голосувати за включення до порядку денного сесії.

За-293 Рішення прийнято. Друге. Я ставлю пропозицію розглянути за скороченою... Давайте не скороченою, давайте одразу за основу і в цілому. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому... Юліє Володимирівно, у нас так була домовленість, коли фракції були, приймати... Ні, не треба. Дякую. Шановні колеги, я ставлю пропозицію за основу. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо вдосконалення порядку виплати пенсій (реєстраційний номер 7337). Прошу голосувати.

За-292 Рішення прийнято. Шановні колеги, оскільки ми прийняли тільки за основу. Ставлю пропозицію скоротити строки до другого читання по 7337. Прошу народних депутатів голосувати. За-265 Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще у нас АРМА. Може, ми її теж проголосуємо?

Шановні колеги, 5876. Шановні колеги, він внесений до порядку денного сесії, тому ми тільки голосуємо за основу і в цілому. Артур, ну, я вас прошу, давайте ставимо. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання україномовних аудіокниг (реєстраційний номер законопроекту 5876). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-299 Рішення прийнято. Шановні колеги, є пропозиція… У нас є, по-моєму, чотири денонсації СНД. Давайте без обговорення в такий день їх всіх похоронимо і поставимо крапку. Артур Володимирович, я дуже прошу, ну, час… От мені тільки що від вас принесли записку про те, щоб оголосити перерву. Шановні колеги, я радий компромісу в цьому залі, ми голосуємо всі тільки по 145-й, 2 хвилини В'ятрович виступить. Не буде заперечень? Всі решта голосуємо так. Давайте почнемо з 145-ї. Шановні колеги, колеги, будь ласка, я ставлю пропозицію зараз розглянути 0145, це проект Закону про вихід з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Я ставлю питання розглянути це питання за скороченою процедурою. За-277 Рішення прийнято. Як ми домовлялися, 2 хвилини – В'ятрович, і потім всі денонсації і ратифікації голосуємо без обговорення. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Безумовно, "Європейська солідарність" підтримує вихід із цієї угоди, як і вихід з решти угод в рамках СНД, що триває вже п'ятий рік на виконання рішень РНБО і указу Президента. В даному конкретному випадку йдеться про угоду, яку Україна підписала і ратифікувала, очевидно, в часи Януковича, мета якої поширення російської комуністичної пропаганди про Другу світову війну, пропаганди, яка на повну міру використовується сучасною Росією в сучасній війні проти України. Вихід України з цієї угоди – це ще один крок до повного звільнення України від небезпечного для України російського побєдобєсія. Але ще важливішим кроком на цьому шляху має стати зміна до законодавства України, які досі закріплюють сталінсько-путінський День Победы 9 травня як державне свято і вихідний день. Ці зміни передбачені законопроектом 7297 внесеним представниками різних фракцій. Він встановлює 8 травня День пам'яті перемоги над нацизмом в Другій світовій війні і дозволяє 9 травня разом з усією Європою відзначати День Європи. Дуже шкода, що через абсолютно необґрунтоване блокування це питання досі не вирішено ще місяць тому. Втім нічого не заважає парламенту розглянути і ухвалити його в цілому, як рекомендує його профільний комітет. Цей законопроект простий і логічний. Українське суспільство повністю дозріло до цього, як показують результати соціологічних досліджень. На жаль, ми бачимо, що в цьому питанні поки що відстає парламент. Звертаюся до керівництва парламенту і наголошую, що цей законопроект пройшов і отримав підтримку від профільного комітету. Прошу поставити його на голосування. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми обговорили всі ці законопроекти. Тому я почну з цього, а далі всі решта ставимо. Прошу зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішень. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому про вихід з Угоди про увічнення пам'яті про мужність і героїзм народів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війни 1941-1945 років (реєстраційний номер 0145). Прошу народних депутатів голосувати. За-274 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступна у нас теж вихід з угоди, 0074. Це проект Закону про вихід з Угоди про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про вихід з Угоди про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією (реєстраційний номер 0074). Прошу народних депутатів голосувати.

Наступний законопроект 0084, це проект Закону про вихід України з Угоди про Спільний аграрний ринок держав–учасниць Співдружності Незалежних Держав. Ми так і домовлялися, ставлю за основу і в цілому цей проект реєстраційний номер 0084. Прошу народних депутатів голосувати.

За-287 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний денонсація 0146, це проект Закону про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна для попередження ухилень від сплати податків. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Цей проект Закону про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків (реєстраційний номер 0146). Прошу народних депутатів голосувати. За-292 Рішення прийнято. Шановні колеги, ще одна ратифікація 0150, це проект Закону про ратифікацію Договору гарантії (Проект "Україна-Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії з ПрАТ "Укргідроенерго") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Договору гарантії (Проекту "Україна-Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що діє в якості виконання від імені Фонду чистих технологій. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому проект Закону про ратифікацію названої угоди, номер проекту 0150. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-295 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Шановні колеги, ми денонсували, уклали. Шановні колеги, у нас є заява від двох фракцій, фракції "Батьківщина" і фракції "ЄС", оголосити перерву на 30 хвилин, а це означає, що сьогоднішнє засідання...

15:07:06 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми не змогли завершити всі питання на сьогодні, але за об'єктивних обставин. Але ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про місце і час наступного зібрання вам буде повідомлено завчасно Віримо в перемогу Збройних Сил України. З нами правда, з нами Бог! Працюємо разом на перемогу. Слава Україні!